Налице е кворум, откривам пленарното заседание. Уважаеми дами и господа, едно съобщение. Днес, на 24 юни 2010 г., на народните представители е раздаден Общ проект на законопроектите за изменение и допълнение на Закона за храните, приети на първо четене на 16 юни 2010 г. Проектът е изготвен от Комисията по земеделието и горите на основание чл. 71, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Съобщението се прави с оглед срока за писмени предложения за второ четене.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Правя процедурно предложение за допускане в пленарната на господин Евгени Ангелов – заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма, госпожа Августина Цветкова – заместник-министър на отбраната, госпожа Миглена Павлова – изпълнителен директор на Агенцията по обществените поръчки, Галя Манасиева

Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за допускане в

Моля, квесторите, поканете гостите в залата. Госпожо Фидосова, имате думата. ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: „Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

предлага следната редакция на § 2: „§ 2. В чл. 5 ал. 3 се изменя така: „(3) Обществените поръчки по ал. 1 се възлагат за срок до пет години. По изключение при услугите за предоставяне на банкови кредити за финансирането на инвестиционни проекти или на проекти и програми на Европейския съюз срокът може да бъде определен до 10 години, като възложителят посочва мотивите за това в решението за откриване на процедура или обявлението за обществена поръчка”.” Заповядайте, госпожо Янева.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Искам да направя едно уточнение. Мисля, че не е коректно: комисията е казала, че не подкрепя предложението, което съм направила с моите колеги. По същество то е прието, тъй като има срок от пет години за обществените поръчки в услугите, правим изключение само за кредитите и финансирането по европейските проекти, което смятам за разумно. Ние ще подкрепим това предложение. Реплики? Няма. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Анна Янева, Мая Манолова и Димитър Горов в частта, която не се подкрепя

и след нея да се добави нова ал. 2 със следното съдържание: „(2) Кандидат или участник в процедура за обществена поръчка може да бъде и надлежно вписан в търговския регистър клон на българско или чуждестранно юридическо лице, когато вписаният обем на представителна власт на лицето, което управлява клона, включва участие в процедури за възлагане на обществени поръчки.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията не подкрепя теста на вносителя и предлага § 5 да бъде отхвърлен. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Становища? Няма. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Кирчо Димитров, което комисията не подкрепя.

Гласували 112 народни представители: за 31, против 61, въздържали се 20. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване предложението

С тази вметка навсякъде в доклада, където предложението е да отпадне даден текст, да се чете „за отхвърляне”, така както коректно беше представено от докладчика.

също за създаване на § 6а със следното съдържание: „§ 6а. В чл. 15, ал. 4 след израза „всички позиции” се добавя „с изключение на случаите, когато източниците на финансиране са различни”.” Комисията не подкрепя предложението. Няма. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Янева, Манолова и Горов, което комисията не подкрепя.

Параграф 15

Комисията не подкрепя теста на вносителя за § 7, вариант ІІ и предлага да бъде отхвърлен. Вариант ІІІ е оттеглен. Между първо и второ четене има постъпило предложение от народния представител Кирчо Димитров чл. 19, ал. 2, т. 3 се изменя, както следва: „т. 3. следи служебно за законосъобразност, проверява получени сигнали и съответно обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията решения за откриване на процедури, с които са одобрени обявления и/или утвърдени документации, съдържащи нарушение на изискване и/или ограничение на чл. 25 и чл. 28, ал. 4.” Комисията не подкрепя предложението. Уважаеми колеги, вариантите по доклада са подредени в конкретните текстове според времето – поредността на внасяне от различните вносители на текстовете, поради което начинът, по който те са изписани, няма да бъде редът на гласуване, а съгласно чл. 59, ал. 1 от нашия правилник първо следва да бъдат предложени за гласуване текстовете, които комисията по доклада предлага да бъдат отхвърлени, след това – текстовете, които не се подкрепят, и накрая – текстовете, които комисията Така че да няма неяснота защо няма да подлагам по реда на изписване в доклада. Повтарям, тук те са обобщени според времето на вносителя, така както в поредност са внесени проектите. Становища?

гласуване предложението на комисията

комисията за отхвърляне на § 28 по вносител.

чл. 26а: „Чл. 26а. (1) При възлагане на обществена поръчка за доставка на пътни превозни средства, посочени в Приложение № 3а, възложителите са длъжни да вземат предвид енергийните аспекти и въздействието върху околната среда през целия експлоатационен живот на превозните средства, които включват най-малко изисквания за: 1. потребление на енергия, и

и прахови частици. (2) Възложителите прилагат изискванията на ал. 1: 1. чрез посочване като технически спецификации в документацията за обществената поръчка, или 2. като показатели при критерий за оценка „икономически най-изгодната оферта”. (3) В случаите по ал. 2, т. 2 се прилага методика за изчисляване на разходите за потребление на енергия, емисии на въглероден диоксид, азотни оксиди, неметанови въглеводороди и прахови частици през целия експлоатационен живот на превозните средства. Методиката се определя с наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. (4) Възложителите могат да не прилагат изискванията на ал. 1, когато възлагат обществена поръчка за доставка на пътни превозни средства, които не подлежат на задължително одобрение на типа или на индивидуално одобряване съгласно наредба на министъра на транспорта,

Подлагам на гласуване предложението на комисията за отхвърляне на § 17. Гласуваме предложението на комисията.

който не подкрепя текста на вносителя по точки 2 и 3. Гласуваме вариант

15 по вариант втори, и предлага да бъде отхвърлено. Гласуваме предложението на комисията.

по вариант първи предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя в онази част, в която го подкрепя. Всъщност има нова редакцията на комисията. Гласуваме предложението на комисията за § 11 в редакцията на комисията.

Параграф 17 е за промени в чл. 37. Вашето становище по редакцията на чл. 37!

за отхвърляне на § 12. Гласуваме предложението на комисията.

т. 1 думите „допуснат нито един кандидат или участник” се заменят с „кандидат или участник, който отговаря на изискванията по чл. 47-53а”; б) в т.

Подлагам на гласуване предложението на вносителя по т. 1, което не се подкрепя от комисията.

сега подлагам на гласуване предложението на комисията за редакция на § 14, който по вносител е с номерация § 19. Гласуваме § 14 по доклада на комисията.

20 – имаме Вариант І по вносител. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 20, Вариант І. Вариант ІІ по вносител – комисията не подкрепя текста на вносителя за § 20, Вариант ІІ и предлага да бъде отхвърлен. Комисията предлага следната редакция на § 20,

Възложителят няма право да сключи договор преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите кандидати и/или заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител. изпълнител. (4) Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането на срока по ал. 3.”

Няма. Подлагам на гласуване Вариант ІІ по доклада на комисията, където комисията не подкрепя текста на вносителя за § 20 и предлага отхвърлянето му. Гласуваме предложението на комисията за отхвърляне на § 20, Вариант ІІ.

предложението на комисията за редакция на § 15 по доклада, което по същество е Вариант І, където по принцип се подкрепя текстът на вносителя, но в редакция на комисията. Гласуваме предложението на комисията за редакция на § 15.

„Чл. 41а. Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка преди изтичането на срока по чл. 41, ал. 3, когато: 1. изпълнителят е определен в резултат на процедура на договаряне без обявление и има само един поканен участник; 2. определеният за изпълнител

2; 2. преди влизане в сила на някое от решенията на възложителя, издадено във връзка с процедурата, и се установи нарушение, което е засегнало възможността на: а) заинтересовано лице да подаде заявление за участие или оферта; б) заинтересован кандидат да подаде оферта; в) заинтересован кандидат или участник

в обявлението по т. 1 възложителят е мотивирал прилагането на изключение, предвидено в чл. 4, чл. 12, ал. 1 или в чл. 13, ал. 1, или избора на процедура на договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1 или чл. 103, ал. 2, и 3. договорът е сключен не по-рано от 10 дни след публикуване на обявлението за доброволна прозрачност. (2) Обявлението по ал. 1, т. 1 се изготвя на български език по образец, утвърден с Регламент (ЕО) № 1150/2009 на Комисията от 10 ноември 2009 г. за за изменение на Регламент (ЕО) № 1564/2005 по отношение на стандартните формуляри за публикуването на обявления в рамките на процедурите за възлагане на обществени поръчки в съответствие с директиви 89/665/ЕИО и 92/13/ЕИО на Съвета L 313/3 от 28 ноември 2009 г.). (3) Когато използва обявление за доброволна прозрачност, възложителят го изпраща за публикуване в Регистъра на обществените поръчки, а при стойност на поръчката, равна или по-висока от определените с регламента по чл. 45а, ал. 1 – и в „Официален вестник” на Европейския съюз.” Няма. Гласуваме § 16 по предложението на комисията, в редакцията му по доклада.

комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за параграфа, който става § 17: „§ 17. В чл. 42, ал. 1 се създава т. 4: „4. не извърши съответна регистрация, не представи документ или не изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя при откриване на процедурата”.”

гласуване предложението на комисията за отхвърляне на § 14. Гласували

Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 26, вариант ІІ и предлага да бъде отхвърлен. Комисията предлага следната редакция на § 26, който става § 21: „§ 21. В чл. 47 се правят следните изменения и допълнения:

случаите по т. 1-6 – и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 2.” 2. В ал. 5, т. 1 думите „член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, е свързано лице” се заменят с „лицата по ал. 4 са свързани лица”.”

За допускане до участие в процедура на кандидатите или участниците, установени в друга държава – членка на Европейския съюз, възложителят няма право да изисква набавянето на сертификат или документ за регистрация от административен орган, ако те представят еквивалентен документ, издаден от държавата, в която са установени”.”

в който комисията не подкрепя текста на вносителя. Гласуваме по вариант ІІ

прието. Подлагам на гласуване предложението на комисията за § 22, което по същество е вариант І – в подкрепа редакцията на комисията. Гласуваме § 22 по доклада на комисията.

„(3) Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на цел. (4) Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват плик № 3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалите участници. (5) В присъствието на лицата по ал. 3 комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише подпише документите в плик № 2 на останалите участници. Комисията след това отваря плик № 1 и оповестява документите, които той съдържа. (6) След извършването на действията по ал. 4 и 5 приключва публичната част от заседанието на комисията. (7) Комисията уведомява участниците, като им изпраща протокола с констатациите относно наличието и редовността на представените документи в плик № 1. № 1. (8) В протокола по ал. 7 комисията описва изчерпателно липсващите документи или констатираните нередовности, посочва точно вида на документа или документите, които следва да се представят допълнително и определя срок за представянето им. Срокът е еднакъв за всички участници и не може да бъде по-дълъг от пет дни считано от датата на получаване на протокола.”. 2. Създават се ал. 9, 10 и 11: „(9) Участникът няма право да представя други документи освен посочените в протокола по ал. 7. (10) изтичането на срока по ал. 8 комисията проверява съответствието на документите в плик № 1, включително допълнително представените, с изискванията за подбор, поставени от възложителя. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на изискванията за подбор. (11) Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, да изисква от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, представени в пликове № 2 и 3. Тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.”

комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това.” ЦАЧЕВА: Становища, колеги? Няма. Подлагам на гласуване Вариант ІІ по доклада на комисията,

Параграф 20

4 и 5: „(4) В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, когато е избран критерият по чл. 37, ал. 1, т. 2, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. (5) Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако поръчката се възлага: 1. по критерий „най-ниска цена” и тази цена се предлага в две или повече оферти, или 2. по критерий „икономически най-изгодна оферта”, но тази оферта не може да се определи по реда на ал. 4.”

вида”. 2. В ал. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „а изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие”.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на нов параграф с номер 31 и редакция по доклада на комисията.

Има ли други мнения по въпроса? Не. Подлагам на гласуване предложението на комисията за отхвърляне на § 39 по вносител. Гласували 70 народни

Гласуваме § 33 по номерацията на комисията, в подкрепа текста на вносителя за § 40.

Параграф 42. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, като на основание чл. 50, ал. 1 от Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове предлага чл. 120 и чл. 120а да се изменят с два отделни параграфа – § 34 и § 35.

тази глава подлежи всяко решение на възложителите в процедура за: 1. възлагане на обществена поръчка, включително чрез прилагане на рамково споразумение, динамична система за доставки или система за предварителен подбор; 2. сключване на рамково споразумение; 3. създаване на динамична система за доставки или система за предварителен подбор; 4. конкурс за проект. (2) Решенията по ал. 1 се обжалват пред Комисията за защита защита на конкуренцията относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата. (3) Жалба може да се подава в 10-дневен срок от: 1. публикуването на решение и обявление в Регистъра на обществените поръчки или обявление в „Официален вестник” на Европейския съюз, а относно изисквания, които не са посочени в обявлението от получаване на документацията, когато не е публикувана едновременно с обявлението – срещу решението за откриване на процедура; 2. получаване на решението по чл. 79, ал. 8, чл. 83г, ал. 3, чл. 83ж, ал. 1 и чл. 88, ал. 8; 3. получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата; 4. публикуване на обявлението за доброволна прозрачност в Регистъра на обществените поръчки или в „Официален вестник” на Европейския съюз – срещу решението за избор на изпълнител. (4) Жалба по ал. 3 може да се подава от: 1. всяко заинтересовано лице – в случаите по т. 1 и 4; 2. всеки заинтересован кандидат в процедурата – в случаите по т. 2; т. 2; 3. всеки заинтересован кандидат или участник – в случаите по т. 3. (5) В случаите по ал. 3, т. 1 и 4, когато датите на публикуване на обявленията в Регистъра на обществените поръчки и в „Официален вестник” на Европейския съюз са различни, срокът за обжалване тече от по-късната дата. дата. (6) Жалба срещу решението за класиране на участниците в конкурса за проект може да подава всеки заинтересован кандидат или заинтересован участник в срока по ал. 3.”

спира процедурата за възлагане на обществена поръчка, освен когато е поискана временна мярка „спиране на процедурата”. (2) Когато с жалбата е поискана временната мярка по ал. 1, процедурата за възлагане на обществена поръчка спира до влизане в сила на: 1. определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или 2. решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.” Не виждам желаещи. Гласуваме ан блок предложението на комисията за параграфи 34 и 35 в редакцията по доклада на комисията. Гласували

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 46, който става § 43 до 49 включително, които стават по номерацията на комисията съответно параграфи с номера от 36 до 42 включително. Гласуваме параграфи с номера от 36 до 42 включително.

Становища? Не виждам желаещи. Подлагам на гласуване предложението на комисията за редакция на § 43, съгласно доклада на същата.

Параграф 50

Не виждам. Подлагам на гласуване § 44 в редакцията по доклада на комисията. Гласуваме предложението на комисията за § 44.

ЦАЧЕВА: Гласуваме двата параграфа ан блок с номера 52 и 53 по вносител, които стават съответно § 45 и § 46, съгласно доклада на комисията.

„б”; 3. заинтересован кандидат и/или заинтересован участник – в случаите по чл. 41б, ал. 1, т. 2, буква „в”. (2) Искът се предявява по реда на Гражданския процесуален кодекс. (3) Недействителност на договора по ал. 1 може да се иска в срок до два месеца от публикуване на информация за сключен договор в регистъра на обществените поръчки, а ако не е публикувана – от узнаването, но не по-късно от една година от сключването на договора.” ПРЕДСЕДАТЕЛ Няма желаещи народни представители да ги изразят. Подлагам на гласуване редакцията на § 47 по доклада на комисията.

за вреди, претърпени вследствие на нарушения при провеждане на процедура и сключване на договор за обществена поръчка при условията на чл. 203, ал. 1, чл. 204, ал. 1, 3 и 4 и чл. 205 от Административнопроцесуалния кодекс.” Становища? Няма. Подлагам на гласуване § 49 в редакцията по доклада на комисията.

Гласуваме § 50 по предложение на комисията в подкрепа текста на вносителя за § 57. Параграф 50 по доклада на комисията.

до Агенцията по обществени поръчки, администрацията на Министерския съвет, Министерството на външните работи и до Министерството на икономиката, енергетиката и туризма уведомлението, получено от Европейската комисия, за установени от нея нарушения на възложителите при провеждане на процедура сключване на договор за възлагане на обществена поръчка. (2) Изпълнителният директор на Агенцията по обществени поръчки изпраща уведомлението по ал. 1 до съответния възложител, който в 5-дневен срок от получаването му е длъжен да представи отговор. (3) С отговора по ал. 2 възложителят уведомява агенцията и прилага съответните доказателства, когато: 1. приеме за основателни твърденията на Европейската комисия и отстрани нарушението, или 2. или 2. посоченото в уведомлението нарушение вече е предмет на обжалване. (4) Извън случаите по ал. 3, когато възложителят намира, че не е налице нарушение, изпраща мотивирано становище до Агенцията по обществени поръчки и прилага доказателства. (5) Възложителят е длъжен да преустанови всякакви действия, свързани с провеждане на процедурата или сключване на договор за обществена поръчка, от момента на получаване на уведомлението по ал. 2 до окончателното разрешаване на спора. (6) В случаите по ал. 4 изпълнителният директор на агенцията: 1. упражнява правомощието си по чл. 19, ал. 2, т. 4, когато нарушението, посочено в уведомлението по ал. 1, е в резултат от акт на възложителя; 2. сезира компетентния държавен орган, когато нарушението произтича от прилагането на нормативен акт, който не е в съответствие с правото на Европейския съюз. съюз. (7) Органът по ал. 6, т. 2 в 5-дневен срок уведомява агенцията с мотивирано становище и посочва съответни мерки, когато предвижда такива. (8) Изпълнителният директор на Агенцията по обществени поръчки изготвя отговор до Европейската комисия, който съдържа: 1. потвърждение, че нарушението е отстранено – в случаите по ал. 3, т. 1; 2. информация за наличие на производство по обжалване на нарушението – в случаите по ал. 3 т. 2; 3. информация за предприемане на мерки за отстраняване на нарушението – в случаите по ал. 6, т. 1 и ал. 7.

Министерството на външните работи и до Министерството на икономиката, енергетиката и туризма в срок до 17 дни от получаването в Агенцията по обществени поръчки на уведомлението по ал. 1.

Обменът на информация по чл. 122п може да се извършва по електронен път с електронен подпис или факс. Чл. 122с. Възложителите са длъжни писмено да уведомят агенцията: 1. за резултата от обжалването в случаите по чл. 122п , ал. 3, т. 2 – в 7-дневен срок от влизането в сила на решението на Комисията за защита на конкуренцията; 2. когато процедурата, за която се отнася уведомлението по чл. 122п, ал. 1, е прекратена с влязло в сила решение и открият нова процедура, свързана изцяло или отчасти със същия предмет – в тридневен срок от откриване на процедурата.

Няма. Подлагам на гласуване § 51 по редакцията на комисията в доклада й. Гласували

които стават съответно по доклада на комисията параграфи с номера от 53 до 55 включително.

т. 1 думите „по закона” се заменят със „за възлагане на обществена поръчка”. 2. Създават се т. 6а, 6б и 6в: „6а. „Заинтересован кандидат” е кандидат, който не е отстранен окончателно от участие на етапа на предварителен подбор, тъй като не е уведомен за отстраняването или производството по обжалване на решението, с което е отстранен, не е приключено. 6б. „Заинтересован участник” е участник, който не е отстранен окончателно от процедура. Отстраняването е окончателно, когато участникът е уведомен за решението, с което е отстранен, и това решение е влязло в сила. 6в. „Заинтересовано лице” е всяко лице, което има или е имало интерес от получаването на определена обществена поръчка и на което е нанесена или може да бъде нанесена вреда от твърдяното нарушение.” 3. Създава се т. 14б: „14б. „Непредвидени обстоятелства” са обстоятелствата, възникнали след сключването на договора, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.” 4. Създава се т. 16а: „16а. „Официален превод” е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.” 5. Създава се т. 19а: „19а. „Предварително обявени условия” са условията, съдържащи се в обявлението и/или документацията за участие.” 6. В т. 22 в текста преди буква „а” след думите „т. 1” запетаята се заменя с „или”, а думите „или други лица” се заличават.”

което не се подкрепя от комисията.

предложението на комисията за редакция на § 56, така както текстът е изписан по доклада на комисията. Гласуваме § 56 по предложението на комисията.

По § 66 има постъпило предложение от народните представители Емил Радев и Светослав Тончев. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 66, който става § 58: „§ 58. § 58: „§ 58. С този закон се въвеждат изискванията на Директива 2007/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2007 г. за изменение на директиви 89/665/ЕИО и 92/13/ЕИО на Съвета с оглед повишаване на ефективността на процедурите за преразглеждане при възлагане на обществени поръчки (ОВ, L 335/31 от 20 декември 2007 г.) и на и на Директива 2009/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване на чисти енергийно ефективни пътни превозни средства (ОВ, L 120/5 от 15 май 2009 г.)” Гласуваме предложението на комисията, след като няма заявени желания за изказвания, по § 58 в номерацията на комисията. Гласували

„Преходни и заключителни разпоредби”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието. ПРЕДСЕДАТЕЛ

подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 67, който става § 59: „§ 59. Процедурите, открити до влизането в сила на този закон, се довършват по досегашния ред.”

§ 60: „§ 60. Производствата, образувани пред Комисията за защита на конкуренцията до влизането в сила на този закон, се довършват по досегашния ред.” Подлагам на гласуване предложението на комисията за редакция на § 60. Гласуваме § 60 по доклада на комисията.

Гласуваме § 64 по предложението на комисията.

...) § 6 от Преходните и заключителните разпоредби се изменя така: „§ 6. (1) Изпълнителният директор на Агенцията по енергийна ефективност съвместно с изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки издават указания за прилагане на изискванията за енергийна ефективност и енергийни спестявания при възлагане на обществени поръчки за доставка на оборудване и превозни средства с цел минимализиране на разходите за срока на експлоатацията им. (2) Указанията по ал. 1 се издават до 4 декември 2010 г.” Няма. Гласуваме § 62 по предложението на комисията.

предстои ни с приемането на § 72 да приемем текстове за промяна в Закона за концесиите, които са обемни. Предлагам сега да дадем почивка, след което да продължим с дългите за четене текстове. Тридесет минути почивка. Както подсказва господин Лъчезар Иванов, започваме в 11,30